Колеги, докато всички успеят да влязат, ще Ви прочета съобщението за парламентарен контрол. Съобщение за парламентарен контрол по повод персонална промяна в Министерския съвет: Във връзка с персонална промяна в Министерския съвет, гласувана от Народното събрание на 3 декември 2019 г., на неотговорените въпроси, зададени към освободения министър Бисер Петков, народните представители ще получат съответно устни и писмени отговори от новоизбрания министър на труда и социалната политика Деница Сачева. Съгласно наложилата се парламентарна практика на новоизбрания министър на труда и социалната политика ще се предостави време да се запознае със зададените въпроси, да подготви или актуализира вече изготвени отговори, да ги оформи съобразно вижданията си и да планира участието си в пленарното заседание за парламентарен контрол на 13 декември 2019 г., петък. Съобщение за парламентарния контрол на 6 декември 2019 г., петък. Разисквания по питането от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България. Отговори на въпроси и питания: Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова ще отговори на един въпрос от народния представител Теодора Халачева. 2. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Александър Симов. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на три въпроса от народните представители Никола Динков и Виолета Желева; Анастас Попдимитров; и Георги Стоилов, Светла Бъчварова и Добрин Данев. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на едно питане от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков. 5. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на два въпроса от народните представители Никола Динков и Виолета Желева; и Димитър Данчев. 6. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на два въпроса от народните представители Елена Пешева; и Станислав Стоянов. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на три въпроса от народните представители Антон Кутев; Кристиан Вигенин; и Михаил Христов. 8. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на три въпроса от народните представители Кристина Сидорова; Георги Гьоков; и Славчо Атанасов и на едно питане от народния представител Дора Янкова. 9. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на четири въпроса от народните представители Георги Гьоков; Георги Стоилов, Светла Бъчварова и Добрин Данев; Надя Клисурска; и Михаил Христов.

Красимир Каракачанов на едно питане от народните представители Десислав Чуколов и Павел Шопов; - министърът на вътрешните работи Младен Маринов на два въпроса от народния представител Красимир Янков; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на един въпрос с писмен отговор от народния представител Елена Пешева; - министърът на околната среда и водите Нено Димов на три въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на три въпроса от народните представители Милко Недялков – два въпроса; и Дора Янкова; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народния представител Валентина Найденова; и на един въпрос с писмен отговор от народните представители Димитър Данчев и Георги Йорданов.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, едва ли има министерство, за което при обсъждане на държавния бюджет разходите, които са предвидени в републиканския бюджет, са достатъчни. Такъв е случаят, разбира се, и с бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и парите, които трябва да отидат, както по делегираните дейности от държавата към общините, поддържането, изграждането на нова републиканска пътна мрежа. Общинската инфраструктура – важен, съществен проблем, който, разбира се, няма все още своето 100 процентово решение. Предвид и коментарите от страна на Националното сдружение на общините, които са дали своите препоръки и предложения по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, естествено, винаги има какво да се желае. В крайна сметка подходът за консолидирането на държавния бюджет е от гледна точка на възможностите – това, което държавата спрямо приходите може да осигури за извършване на разходи през следващата 2020 г. Естествено, може да се набележат основните приоритети. Вярно, че по всяка една от дейностите, които държавата делегира на общините има значително увеличение от гледна точка на увеличението на работната заплата, социалните дейности, които общините трябва да извършват, капиталовите разходи, които също са увеличени с около 20 млн. лв. По всяко едно от тези пера има увеличение, но при всички положения трябва да гледаме общата картина и приоритетите, които сме си поставили за следващата 2020 г. Вие знаете, един от най-основните и съществени разходи, които трябва да бъдат направени, е продължаването на изграждането на автомагистрала „Хемус“, за което държавата вече е осигурила своето финансиране. Предвидени са за следващата година повече от 308 млн. лв., ако не ме лъже паметта, които са за изграждането и довършването на автомагистрала „Хемус“. Естествено, за Министерския съвет основен друг приоритет е доизграждането на пътя Ботевград за който държавата и по скоро Министерският съвет е приел решение, с което дава възможност за поемане на разходи за изграждането на тези отсечки, на тези няколко лота, които предстоят да бъдат изградени. Във връзка с това, което преди малко колегите от БСП споменаха, за свлачищата – да, по-малко са парите от миналата година, тези 140, които бяха предвидени за 2019 г., са намалени с около 70 млн. лв., но за сметка на това като ангажименти държавата, респективно Министерският съвет, е поела разходи до 2020 г., следващите две-три години, в които са определени и 74 такива свлачища, които от от спешен порядък трябва да бъдат укрепени по републиканската мрежа. Тези 74 свлачища са финансово обезпечени, разбира се, от бъдещите приходи от тол системата, за да могат именно в следващите две години те да бъдат реновирани.

коментарът беше от гледна точка на това защо парите не постъпвали директно в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството? Има логика да не бъде така, тъй като ние говорим за приходи, които са на прогнозируема стойност, защото реално Вие знаете, че в момента все още не са влезли в сила тези ставки, които трябва да плащат тежкотоварните автомобили. Може би е малко по консервативен приходът, който е прогнозиран в следващата година. Аз вярвам, че той ще надмине тези 450 млн. лв. и тези приходи ще отидат именно по изграждането на тези 74 свлачища, по поддръжката на републиканската мрежа, доизграждането и плащането към фирмата, която изпълнява доизграждането доизграждането на електронната система за таксуване. Така че смятам, че тези приоритети, които вече споменах, са най-важните и трябва да гледаме картината наистина на макро ниво.

предстои може би една преходна година, тъй като от месец март електронната система вече ще започне да работи с реални приходи. Така че вярвам, че тези пари, които са предвидени, макар и по-консервативни, ще надхвърлят тези 450 милиона и заедно с винетките ще достигнат 700 милиона

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Госпожо Янкова, категорично съм съгласен с Вас. Реформата в пътния сектор, начинът на функциониране и събиране на приходи не е тема само на това правителство, това ще е тема и на следващите правителства – както обхватът, така и цените за ползване на тази републиканска мрежа. Не само консултантите, но и фирмата-изпълнител има ангажимент да въведе въведе в експлоатация всичките 12 хил. км – за толкова е договорът, и те ще го направят. Разбира се, вече е въпрос на преговори и въпрос на търсене на някакъв компромис и баланс между държавата и транспортните фирми, които ще оперират върху тази мрежа. И аз вярвам, че ако сега стартираме примерно с 6 хил. км републиканска мрежа и определена ставка, то във времето тя ще бъде променяна и ще бъде обхваната от всички 12 хиляди, както вярвам, че може би и за в бъдеще цената ще бъде повишена. Но ние в момента се намираме в една ситуация на тотално обръщане на модела на финансиране на пътния сектор, респективно това е реформа, която изисква и повече търпение, повече компромиси от двете страни. Вие виждате, че превозвачите, естествено, каквато и ставка да им сложите, винаги ще бъдат недоволни това е ясно на всички. Затова според мен трябва наистина да се подходи балансирано, с по-малки темпове, за да достигнем до тези пари. Тези пари не са на ГЕРБ, не са на сегашното управление, те са пари на държавата, които ще отиват единствено и само за подобряването на републиканската мрежа, а пък впоследствие и до това част от тях да отидат, или по-скоро общините да се възползват от доизграждането на тази система и нейното разширяване, така че и общинската инфраструктура да бъде обхваната от тол системата, за да могат да достигнат желанията на общините за реновирана, не по-малко като километри, общинска пътна мрежа. Така че ние се намираме в една преходна година. Важно е за нас да стартира добре, безпроблемно, електронната система, да се видят нейните плюсове и минуси, да вървим към това да бъде все по-разширявана и все повече приходи да идват за държавата, да може да изпълнява своите функции и да караме по една добра пътна мрежа. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков. Продължаваме с изказванията. Няма желаещи. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

против 51, въздържали се 52. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова. Гласували

В ал. 2: а) създава се нов ред 4: „4. Национална лаборатория за контрол на епизоолотичната обстановка с 6 филиала 35 000,0“. б) сегашният ред 4 става ред 5. в) на ред Всичко числото „203 620,9“ се заменя с „238 620,9“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мария Белова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23: „Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г., както следва: (по таблица съгласно доклада). (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: (по таблица съгласно доклада). (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани

които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели. (5) Утвърждава средства в размер на 1 927,8 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция

Имате думата, госпожо Бъчварова. това, което се случва през 2019 г. в Министерството и неговите изпълнителни агенции, и онова, което предстои с приемането на новия бюджет, няма да е по-различно. Министерството завършва 2019 г. с дефицити. Тези дефицити са както по отношение на работните заплати и тяхното ниско ниво в някои изпълнителни агенции, така и по отношение на разходите, които са правени, които съответно не могат да бъдат покрити. Говорим за Българската агенция по безопасност на храните; говорим за Селскостопанската академия, където има голяма вероятност да не се платят и работните заплати. Проблеми, които не са отразени и не се виждат в новия бюджет като корекция. Ние си направихме труда да анализираме всяка една от агенциите в състава на Министерството, нейното състояние, задавали сме и въпроси към министъра на земеделието, храните и горите. Трябва да Ви кажа, че ситуацията е изключително тежка. Започвам с Българската агенция по безопасност на храните – покрай скандалите, свързани с африканската чума, инсинератори, екарисажи и така нататък, забравихме сякаш хората, които работят, и проблемите, които имат. които имат. Вчера знаете, че имаше и протест на заетите в Агенцията. За какво става въпрос? Първо, ниски заплати. Това са хора – магистри, специалисти, които работят на терен, но средната заплата в Агенцията е 860 лв. Тя не е променяна с години. Оттук следва, че в Агенцията има текучество на кадри, в Агенцията не могат да си изпълняват задълженията не само поради ниските заплати, но и поради липсата на възможности лабораториите да работят нормално. В Агенцията по храните непрекъснато има обществени поръчки за изпълнение на държавна профилактична програма, за консумативи за лабораториите – те съответно пропадат поради обжалване. В крайна сметка се получава така, че за лабораториите на Агенцията по храните няма възможност да бъдат закупени консумативи, но за частните лаборатории се плаща за услуги, които са доста по-скъпи и натоварват бюджета на самата агенция. Предложението, което ние правим за бюджета за 2020 г. – първият и основен наш ангажимент и внимание: наистина Българската агенция по безопасност на храните да работи по начин, по който всеки един български гражданин иска. всеки от Вас е потребител, всеки от Вас е консуматор на хранителни продукти, а за да се случи това, тоест да имаме безопасна храна, е необходимо насреща да имаме и контролни органи, които да успяват да си свършат работата. Знаете, че в тази Агенция, освен здравеопазването на животните, а и свързаните тежки ситуации с епизоотичната обстановка, има инспектори, които отговарят за безопасността и контрола по храните по цялата верига.

Вярно е, че няма консенсус по това как и по какъв начин да продължи реформата в Агенция „Борба с градушките“ – много от нещата не са изчистени. Но все пак ние разчитаме Агенцията да изпълнява своите задължения и онези, които са в състава ѝ, да имат възможност да изпълняват тези задължения срещу достойно заплащане. Това, което ние предлагаме, е увеличаване на бюджета на Министерството с 25 млн. лв., като в тези средства влиза увеличаване на фонд „Работна заплата“. Аз Ви благодаря – предложението, което е направено, е за увеличаване на средствата за работни заплати от 118 на 128 млн. лв., но въпросът няма да се реши със заплащането и дисбалансите в самото Министерство. Освен това, предлагаме и корекция на текущите разходи – приоритет преди всичко за създаването на условия за работа на Българската агенция по безопасност на храните. Когато миналата година имаше дебат за бюджета, си спомням, че в този дебат се каза: капиталовите разходи – 7 милиона, на Министерството на земеделието, храните и горите ще отидат към Агенцията по храните. За съжаление, това не се случи. Сега те са намалени от 7 на 3 милиона, и пак няма да се случи. Апелираме когато се правят бюджетите, те да бъдат реални и да отговарят наистина на нуждите, които има, за да се осъществяват контролните функции. Всички сме засегнати, ако тези контролни функции не се изпълняват както Това е свързано и с европейските средства, за които изискванията към страната ни по отношение на контрола и това агенциите как трябва да изпълняват законовите изисквания са високи, но насреща няма абсолютно никаква промяна, отразена в бюджета, освен нещата, свързани с рутинното увеличение с 10% за заплатите, което е във всички сектори на икономиката. Благодаря.

отново, както в бюджетите досега, забелязваме недостатъчно средства за нуждите на Министерството на земеделието, храните и горите, за нуждите на земеделските производители – недостатъчно средства за земеделието, което е от национално значение за страната ни.

Това се дължи на частично разширяване на обхвата ѝ, а средствата за нея са на старите нива. Селскостопанската академия. Смятате, че като ѝ дадохме автономия, въпросът е решен. Не, не е. Никакво подобряване в заплащането на служителите, никакво подобряване на работата на предприятията или на материално-техническата база. Агенцията по храните. Какво става там? Няколко милиона за лаборатории, и какво от това? Зараза след зараза ни изненадват и секторът „Животновъдство“ отново страда драстично. И както винаги, ние реагираме на пожар. „Напоителни системи“. С осигурените няколко милиона за „Напоителни системи“ не се решава нито един от основните им проблеми – увеличаване на поливните площи, реконструкция на каналната мрежа, изобщо политиката на Дружеството. Проблемите в Агенцията за борба с градушките и финансирането, както споменах, наистина са сериозни. От бюджета става ясно, че Министерството на земеделието, храните и горите няма да успее да реализира амбициозните задачи, както и поетите ангажименти към служителите на Министерството и земеделските производители, които си поставя. През текущата 2019 г. проблемите се решиха чрез временно допълнително финансиране, осигурено в хода на изпълнението на бюджета. За следващата година – 2020-а, при тази рамка, която предлагате, вариантът за решаване на проблемите явно ще се търси в движение. В тази връзка ние направихме предложения за увеличение на средствата за Министерството на земеделието, храните и горите и се надяваме Вие да ги подкрепите. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! След толкова бързото изчитане на бюджета за Министерството на земеделието от госпожа Стоянова искам да Ви преведа този запис. Накратко, нищо ново в Министерството. Същият бюджет, като миналата година – бюджет, който се преповтаря, а очакваме да имаме нови мерки и нови реформи. Това, което се предлага, е вътрешна трансформация на едни 10 млн. лв. с цел да се увеличат заплатите в сектора. Но трябва да Ви кажа, че тези 10 милиона са предварително похарчени и едва ли ще ще се стигне до реално увеличаване на заплатите в сектора, защото те ще отидат да запушат едни стари дупки – парите вече са изхарчени. С риск да се повторя с колегите от БСП не мога да кажа нещо по-различно, налице са няколко хронично недофинансирани сектора като всяка година. Това са: недофинансиране в сектора на Агенцията по храните, Агенцията за борба с градушките, Селскостопанската академия и „Напоителни системи“.

3 милиона за Селскостопанската академия и 2 милиона за „Напоителни системи“, или общо 20 млн. лв. Традиционно недофинансираните сектори, уважаеми колеги, са голям риск за българското общество, като започна от Агенцията по храните неотдавна имаше стачка на служителите от Агенцията, те стачкуват заради ниските заплати. Не може в ХХІ век един ветеринарен лекар да е със заплата от 800 – 900 лв. и да му се възлагат ангажименти, които да предпазват всички български граждани да им се предлага безопасна храна. Има цели региони с незаети места за участъкови ветеринарни лекари.

Казвате: да, 2018 г. приоритет ще са лабораториите. И какво от това, че имаме 2 милиона повече за лаборатории, като за същите не сме осигурили 30 – 40 хил. лв. за консумативи и за диагностикуми, в резултат на което лабораториите пак стоят и нищо не правят?!

Ще продължава да работи под формата на агенция, пък да предоставя една услуга – предпазване от градушки. Селскостопанската академия. Какво от това, че има автономен бюджет? Хората в Селскостопанската академия продължават да са с минимални заплати и продължават да не могат да поддържат старата техника – старата материална база, която им е останала от едно време. За „Напоителни системи“ също предлагаме увеличаване на ресурса, защото средствата, които са предвидени за предпазване от вредното въздействие на водата, уважаеми колеги, са същите като миналата година. Някакво щастливо стечение на обстоятелствата, че миналата година нямаше толкова валежи и такива наводнения, но това не означава, че тази година няма да има. Така че този ресурс, който се предлага, който е като миналогодишния, е крайно недостатъчен – за да осигурим безпрепятствено съществуване на „Напоителни системи“ и да предпазим здравето и живота на хората, които са покрай тези места, трябва да имаме увеличаване на средствата за това направление. С тези наши предложения мисля, че ще осигурим една добра година за като моля управляващите да потиснат политическата си коректност и да гласуват за нашето предложение, с което ще осигурим по-спокойно съществуване на Министерството и изпълнение на политиките в сектора без сътресения. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Абазов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Георгиев, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Като страна, богата на земеделска земя, плодородни почви и разнообразни агроклиматични условия, България има огромен земеделски потенциал, който, за жалост, днес не е ефективният производителен сектор в българската икономика. Колегите пред мен казаха, че бюджетът на Министерството на земеделието, храните и горите за тази година е почти същият като миналогодишния.

и гори“, приоритет 41 „Устойчиво, конкурентноспособно и пазарноориентирано земеделие“ няма да бъде изпълнена, тъй като там се говори за създаване на оптимални условия за развитие на ефективно поливно земеделие, колегите преди мен се изказаха за недофинансиране в „Напоителни системи“, там се говори за борбата с градушките, също Изпълнителната агенция за борба с градушките е недофинансирана, Селскостопанската академия, Българската агенция за безопасност на храните. Тоест, отново имаме повече от същото. Уважаеми колеги, икономическият ефект като основен стимул на икономиката се измерва като добавена стойност, произведена от националните стопански субекти. Другият показател, който е важен за икономическото развитие на страната, е степента на трудова заетост при различните равнища на усвояване на потенциала на България да произвежда суровини за храни и крайни хранителни продукти с различна степен на добавена стойност по веригата суровина – краен потребителски продукт. Така например, когато зърното се преработва вътре в страната, създава съответната заетост в секторите, свързани с производството на брашна, фуражи и така нататък. Ако тези продукти служат за производството на други продукти по веригата, те също създават добавена стойност и заетост. За съжаление, бюджетът по тези въпроси няма да реши тези два важни показателя на добавена стойност и заетост. И тук, ако миналата седмица Министерството отчиташе успех, че сме втори по износ на слънчоглед, осми сме по износ в света на рапица, на 11-о място сме по износ на пшеница и царевица това какво говори? Говори, че ние изнасяме първичен продукт без добавена стойност, в същото време продоволствената сигурност на България е застрашена, тъй като счита, че ако повече от една пета от храните, които населението основно потребява, са от внос, то страната е в продоволствена зависимост. Вие знаете по статистически данни, че голяма част от хранителните продукти са от 25% нагоре, при телешкото месо е 67 – 72%, сега заради африканската чума и свинското месо, тоест България е в продоволствена зависимост, което е част и от националната сигурност. Това има връзка и с други политики политиката по здравеопазване, тъй като когато внасяме изкуствено мляко от Полша, Гърция и произвеждаме млека, това застрашава здравния статус, тъй като съответно и Агенцията за безопасност на храните няма как да контролира от производството по хранителната верига до магазините. Аз и друг път съм казвал от тази трибуна, че когато ние изнасяме първичен продукт, държавата губи добавена стойност, защото, ако произвеждаме от пшеницата брашно, два пъти е добавената стойност, фураж – три пъти се увеличава, ако произвеждаме животни пъти, меса и месни продукти – девет пъти, и ако отиде в чинията на туриста, това вече е 20 пъти добавена стойност. Ефектът от специализирането на производството на високорентабилни, силно механизирани и с бърза реализация при износа продукти води до концентрация на производството в големи стопански единици, катастрофално намаляване на трудовата заетост в производствените територии, насочване на положителните ефекти от производството към търговския сектор.

произведен в сектора, рязък спад на броя на работните места, деградация на територията на селските райони. Затова парламентарната група на „БСП за България“ няма да подкрепи бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Георгиев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте.

Причината е разбирането, че той е недостатъчен и не може да осигури средства за изпълнение не само на оперативната, но и на контролната дейност на Министерството. Предложения са направени за увеличаване на средствата за фонд „Работна заплата“ и осигуровки, които трябва да увеличат средствата за работна заплата на всички агенции и структури, които моите колеги споделиха. Разбира се, ще ги споделя и аз с Вас това са Агенцията за борба с градушките, където минималната работна заплата е в размер малко над 600 лв.; в Българската агенция по безопасност на храните и Селскостопанската академия – средна работна заплата малко над 800 лв.; в областните дирекции по земеделие и гори и подвластните на тях общински служби „Земеделие“ – средни работни заплати в размер на 700 лв. Разбира се, предвидени са стъпки в посока повишаване на фонд „Работна заплата“, но това не е достатъчно за функциите, които изпълняват тези институции. Аз искам да взема отношение по друга тема и тя е свързана с капиталовите разходи на Министерството на земеделието, храните и горите и да припомня, че когато беше приеман бюджетът за 2018 г., се предвиждаха средства за акредитирани лаборатории към Българската агенция по безопасност на храните, лаборатории, с които ние да имаме реална възможност за навременна диагностика на застрашаващия сектор „Животновъдство“ заболявания. Такива наблюдавахме няколко пъти за последната година, имам предвид заболявания като чумата по дребните преживни животни и чумата по свинете. Сега, когато се появи някакъв застрашаващ сектор „Животновъдство“ случай, ние търсим помощ от други държави, например Франция, тъй като нямаме акредитирани лаборатории и не можем да получим достоверна и навременна информация. През 2018 г. средства имаше, но това не се случи. През 2019 г. също не се случи, няма го и в бюджета за 2020 г. С тези действия ние застрашаваме продоволствената сигурност на страната и не можем да гарантираме здравето на българските потребители при липса на такива лаборатории. Точно поради тази причина сме направили предложение в частта „Капиталови разходи“ бюджетът да бъде увеличен с 15 млн. лв., за да не се налага да посрещаме

Не виждам. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз, като ветеринарен лекар, намирам за неприемливо едно възнаграждение между 800 и 900 лв. да бъде за ветеринарен лекар, който е на терен – нормалното е три минимални заплати. Затова гласувах против. Също така, предстоят законодателни и структурни промени в Българската агенция по храните. Тук, в този бюджет, аз не видях такова нещо, нито са заложени средства, каквито ще бъдат осигурени, за да могат да се извършват тези промени, за да може да функционира нормално системата, затова гласувах против.

се заменя с „21 866,5“. б) на ред Всичко числото „82 260,0“ се заменя с „85 260,0“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25. ПРЕДСЕДАТЕЛ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

направиха вчера нашите колеги от управляващото мнозинство, по отношение на една толкова важна политика, която касае здравето на българските деца – здраве чрез спорт. Едни средства трябваше да бъдат гласувани в изпълнение на Постановление № 129, което даваше възможност всяко дете, всяко училище, всяка детска градина да се възползва пряко от тези средства. Всички знаем тревожните статистики, които са свързани с подрастващите, с децата и с младите хора по отношение на техния физически статус. Днес разглеждаме бюджета на Министерството и вчера стана дума за неговото недофинансиране по отношение на спорта за всички – спорта сред младите, спорта сред учащите и спорта сред подрастващите. Дори увеличените средства – тук казвате, че е увеличен целият бюджет на Министерството с близо 5%, но те касаят по-скоро увеличението на средствата, свързани с увеличението на минималната работна заплата и фонд „Работна заплата“. Като структура в бюджета 70% се отделят за спорт за високи постижения и само 30% за спорт за учащи и спорт за всички, като в спорта за учащи влизат и финансирането на спортните училища. Или, ако кажем, че бюджетът е 83 милиона, то само 5 милиона се отделят за цялата държава за спорт за деца и учащи. Само 5 милиона или това е по-малко от 10%! Крайно недостатъчно е недофинансирана тази толкова важна политика, политика, която трябва да изпълнява Министерството. Понеже вчера Ви показах обосновката на бюджета, което означава обосновката в политики, една от основните цели на бюджета на Министерството е именно цялостната реформа за българския спорт. В тези числа и в политиките, които представя Министерството, не виждаме никаква реформа, тъй като числата се повтарят всяка година, когато касаят спорта за всички. Числата не са променяни в близките 10 години по отношение на тези важни политики, които казвам, че са свързани с подрастващите. Ето защо ние включваме като допълнителни средства 3 милиона, милиона, които да бъдат за възнаграждение на треньорите и квалифицираните лица, които да осигурят възможност за спорт, тренировъчни занимания на всички деца в свободното време на спортните съоръжения в цялата страна. Знаете много добре, че в че в малките общини има изградени стадиони, изградени спортни зали. Там обаче няма спортни специалисти и няма възможност да бъдат финансирани спортните специалисти, квалифицираните експерти, които да организират децата в свободното време. Ние през тези средства даваме възможност всяка община да кандидатства и да финансира възнагражденията за всички онези квалифицирани инструктори, инструктори, треньори и специалисти, които могат да организират в свободното време на спортните съоръжения нашите деца в спорт, спортни дейности, физическа активност и така важна и необходима, което касае физическия статус на нашите деца. деца. Преди малко беше и бюджетът за образование – слушахме за програмите, които образованието дава възможност да се кандидатства за спорт, но тук става въпрос вече за творчески умения, образователни умения, които не кореспондират с физическата и психическата годност на българските деца. Нека да се замислим в този ден и да гласуваме 3 милиона

за учащи и спорт в свободното време за увеличение на предвидените 18 млн. 666 хил. 500 лв. със сумата от 3 млн. лв., като считаме, че тази сума, уважаеми колеги, е шанс и още една възможност най-вече за децата и младежите в малките общини и населени места да развиват активен спорт. Уважаеми колеги, от „Движението за права и свободи“ имаме наблюдение по отношение на Програмата за спорт в свободното време. време. На мнение сме – да, дават се някакви пари на спортните клубове по места, като по-малко от една четвърт от кандидатстващите получават одобрение по тази програма. За една година спечелилият проекта клуб в повечето случаи получава средно около 3 – 4 хил. лв., и с безкрайно много изисквания, за съжаление. Мисля, че тези пари са обидно малко за хората, които работят нонстоп с децата в продължение на една година, и затова ефектът е почти равен на нула. Уважаеми колеги, всички знаете, че навсякъде, най-вече в малките общини, спортните клубове и групи за спорт събират такси от децата, за да бъде събран хонорар на треньора или лицензирано спортно лице и по този начин се формира тяхното възнаграждение. Идеята тук, уважаеми колеги, е общините да имат възможност да кандидатстват за финансиране, с което да са осигурени възнаграждения под формата на хонорари на квалифицирани спортни специалисти. Ние считаме, че това е още една възможност най-вече за малките общини, начин да направим спорта достъпен за всички деца, както казах, в малките общини и малките населени места. По този начин родителите няма да бъдат обременени с плащане на такси, няма да има разделение на децата – кое дете може да заплаща такса и кое дете не може да заплаща такса. Ние от парламентарната група на ДПС считаме, че общините по този начин ще гарантират качествени занимания под ръководството на неслучайни хора, а на професионалисти в сферата на спорта. Именно затова парламентарната група на ДПС

ще помогнат на една група хора, първо, да развиват своя дейност, за която постоянно им се казва, че няма пари в малките общини. Това ще бъдат квалифицирани лица, които ще полагат и грижи за децата, които спортуват, без да се плащат такси, тъй като, като се кандидатства по тази програма, ще има троен ефект. Разбира се, и общината ще има пари, ще има пари за квалифицираните специалисти, децата ще спортуват на общинските стадиони, зали и площадки. Така че тук, в това предложение най добре се вижда социалната функция на спорта. Още повече знаем, в частните площадки или тези, които са на концесия, под наем, часовете, които са предвидени за безплатно спортуване от деца в различните общини, са неудобни, меко казано, за децата. В много от случаите дори след 22,00 ч. вечер се предоставят тези площадки и терени, което, разбира се, всички знаем, че няма как децата по това време на денонощието да използват тези места за спорт. Затова считам, че това предложение е доста позитивно в направлението децата три пъти седмично да се занимават със спорт, да имат квалифицирано лице, наречете го инструктор, наречете го специалист или дори треньор – лицензиран при това, който не само да отключва дадения стадион, площадка или зала, а и да надзирава децата. Не дай си боже, ако се случи нещо – някой инцидент и някоя контузия, да има там човек, който веднага да реагира своевременно. В същото време с тези три часа, които той ще уплътни и ще води заниманията на децата или дори тренировките, за един месец по три часа седмично ще може да си генерира едно възнаграждение, което иначе общината няма как да му заплати. По този начин ще ангажираме и българските специалисти, които към момента не се занимават с дейност, която са изучавали и специализирали. Затова считам, че е едно напълно нормално предложение. Още повече тук, в тази зала вече два дни виждате как говорим за милиони, говорим за милиарди в държавния бюджет. Мисля, че 3 млн. лв. за развитието на българските деца, най-малкото за опазване на тяхното здраве, са една нищожна сума, която всички ние можем да

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вече два дни говорим за тези прословути три милиона и нещо. Вече два дни говорим за неща, които звучат страхотно от тази трибуна – как децата в свободното време, в едни площадки дето ги има, пък едни треньори, пък едни пари на тези треньори. Истината е много прозаична, колеги. Има Закон за спорта – съвсем нов. В него ние възложихме развитието на спорта, на всички видове спорт, включително детския, ученическия, в свободното време, на спортните организации – спортните организации за спорт за всички; спортните организации за училищен спорт. Финансирането на тези организации и тези пари, за които колегите апелират, нямат нищо общо. По друг начин се бюджетират и се финансират тези спортни организации. Там наистина е мястото, защото в същия този закон, за който апелирам, когато говорим за да го четем, първо, и тогава да говорим, сме записали ясно и точно, че всички спортни клубове, всички спортни федерации администрират и работата на специалистите в тези спортове.

тези спортни организации. Как си представяме всички тук в тази зала и заблуждаваме хората волно или неволно, не твърдя, че е умишлено, че ще извадим едни 3 милиона?! Три милиона за спорт и за деца, като кажеш, звучат: как не Ви е срам?! А всъщност какво означава? Вадим едни три милиона, пускаме ги в пространството и някой – кой е той, определя кои спортни специалисти в една община ще получават, ще участват по тази цялата работа, кои няма да участват, кои няма да получават, кои няма да работят с децата,

парите отиват в спортната организация, спортната организация организира дейността на учениците, на спортуващите за здраве и така нататък, и така нататък, за трудещите се, за специалните федерации във ведомствата и нейните специалисти там, които работят с тези специалисти, получават своето финансиране за работата и труда, който са положили. Това беше системата. Тази система е единствената, която може честно, без опасения от това, че ще има: на този ще дадем, на оня няма да дадем и този спорт ще стимулираме, оня няма да го стимулираме или тези занятия на децата ще им дадем възможност да ги упражняват, пък на тези няма това са защитната функция и защитният механизъм. Хайде да не напрягаме ситуацията и да се обръщаме към българските граждани за неща, по които ние всички с Вас имаме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

Аз не искам да напрягам обстановката, но или не се слушаме, или не си познаваме бюджета, който обсъждаме днес. Първо, тези 3 милиона, които обсъждаме днес, нямат нищо общо с онези 3 милиона, които обсъждахме вчера. Вчера обсъждахме едно постановление на Министерския съвет, което ние сме записали в новия Закон за спорта, в чл. 132, ал. 1, в което се казва, че Министерският съвет определя минималните диференцирани размери на паричните средства за спорт, физическа активност на децата в детските градини, в училищата и висшите учебни заведения. Това постановление не е актуализирано от 2006 г. и, ако днес едно дете разполага с два лева за спорт за цялата година, нашето скромно предложение беше да се актуализира

за бюджет за спорт – това е училище. Та, искахме да актуализираме тези числа, които 12 години при непрекъснато напомняне в 3 годишните обсъждания на бюджетите с Вашите представители в парламента, парламента, Вие не благоволихте да разчетете нашите желания за тази политика. Днес обсъждаме онази част на бюджета, която касае спорта за всички, спорта за свободното време. Искам да Ви покажа

В тази програма могат да кандидатстват всички спортни клубове по личното усмотрение на министъра, както се случва в последните три години. Така че в лобизъм може да обвинявате само Вашия министър, разписвайки програмите, имаме желание всеки един да кандидатства при равни условия и да има възможност всички да участват. Към господин Манев. по много от въпросите, само че, господин Манев, кажете ми в България колко от квалифицираните спортни специалисти не практикуват? Въпреки че спортните организации трябва да се занимават с това. Колко? Добре, отговорете ми, защото ние знаем, че са много. Отделно от това Вие оттук казахте, че неясно как щели да кандидатстват. Кой щял да определя? Кой щял да води заниманията? Ами, като кандидатства по програмата съответното квалифицирано лице, те могат да са различни видове спорт, в малките населени места не развиват двадесет вида спорт, както сам знаете, така че ние това искаме да го променим. Аз пак казвам, благодаря, че срещнахме подкрепата на ДПС, а иначе това, което Вие казвате, разбрахме се, направихме го и мисля, че

Вие споменахте за новия Закон за спорта от миналата година. В този закон, доколкото си спомням, се гласуваха пожизнени месечни премии на определени медалисти и техните треньори. Бихте ли казали, защото Вие сте по-навътре в нещата – колко милиона държавата отдели за тези медалисти, за тези пожизнени месечни премии, независимо от тяхната възраст? И ако има в залата хора, които получават такива месечни

Продължете, господин Велчев. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Изказване тогава ще направим. Та, да се върнем на въпроса. Тук става дума и за морал. Когато от тази трибуна се говори за децата, точно за децата, аз бях, как да Ви кажа, уверен в това, че определени хора, на които им се гласува тази пожизнена месечна премия, поне ще ги дадат за спорта, в който те са получили медали и ще помогнат на децата в училищата за спорт. спорт. Една част от тях наистина може би се нуждаят от тези пожизнени месечни премии, но на една друга част, която аз познавам, изобщо не им е до тези пари. Поне да ги дарят за спорта. Благодаря.

ще започна от господин Велчев. Не знам колко са точно милионите, всеки от нас може да направи справка – ей, сега за малко и ще разберем. От друга страна, въпрос на това дали трябва да се декларира, че получаваш такива, няма да ги наричам помощи, но премии от Министерството, си е решение на всеки, който се изказва от тази трибуна. Дали трябва да ги дава за нещо, или за някъде също е негово решение. Но да минем към това, че колегите отляво ми зададоха въпроси, на които знаят отговора. Да Ви кажа примерно какво имах предвид, като казах как ще се разпределят. Помните ли оная програма на Орешарски – „Сигурност“? Аз мога да Ви я припомня с подробности – това ме притесняваше. Знаете ли Вие, които живеете на жълтите павета и говорите за това, какви клубове има в провинцията и в малките провинциални градове, че в много провинциални градове примерно има по шест или по пет клуба по плуване, по шест или по пет клуба по баскетбол? Как ще изберете от тези пет или шест клуба кой треньор ще влезе в програмата? Нали това е разделяне, а ние в спорта не трябва да допускаме разделяне?! това искам да Ви кажа?! Другото, за което говорите и много споменавате – спортните училища, държавните спортни училища в България колко са на брой? Шест държавни спортни училища. Смятате, че са недофинансирани ли? аха! Защо в крайна сметка не вземем да не ползваме поне спорта за такива политически разделения? Защото сега цялата история за тези пари, които искате – аз станах тук за моето основно изказване наистина с убеждението, че ще си говорим тези Знаете, в образованието има нови програми, във всяка една от които включихме спорт. Задължително го включихме, точно с доводите, които и Вие използвахте преди малко от тази трибуна, че децата ни трябва да спортуват. Знаете, че имаме Програма за даровитите деца, в която спортът остана остана и е финансиран. Знаете прекрасно, че сега след 18 януари специалистите-треньори, инструктори, старши треньори ще бъдат трудно намирани да работят, защото след 18 януари всички федерации трябва да ги посочат в Регистъра и няма да могат да ги намират по голяма част от спортовете. Затова нашата академия в момента работи на бързи обороти, но това е друга тема. Благодаря. Благодаря Ви. Други изказвания, колеги? По начина на водене. Заповядайте. Аз мисля, че съм водила добре, ама… ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! По начина на водене Вие допускате от тази трибуна внушения, които нямат нищо общо с дебатираната тема. Нищо общо нямаше темата с онези хора, които са заслужили възнагражденията, които са гласували народните представители, представили България на световния подиум, олимпийския подиум, господин Велчев, нищо общо нямаше (ръкопляскания от „БСП за България“) тази тема, с темата за здравето на българските деца. Вие допуснахте хора, които не са си чели бюджетите, хора, които не виждат, че всяка година повтарят едни и същи числа, защото тези програми, които Вие разписахте, ако погледнем пет години назад при Вашите управления, стоят с едни и същи числа.

Преминаваме към гласуване на чл. 25. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Уважаема госпожо Председател, по чл. 26 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, тук влизаме в тема „Сигурност“ и агенциите за сигурност на Очевидно е, че има увеличаване на финансирането на службите за сигурност в България, но ние от „БСП за България“ мислим, че в средата за сигурност, в която се намираме, то не е достатъчно. Не е достатъчно, за да могат агенциите за сигурност в България да развиват своите способности, да имат техническо обезпечение – модерно, съвременно, с което да пазят сигурността в Република България. Ето защо ние сме предложили това увеличаване на съответните бюджети на агенциите ни за сигурност и се надяваме Вие да го подкрепите, защото в настоящия момент както и на Балканите, така и в Европа, средата за сигурност е много динамична, нестабилна нашите агенции за сигурност имат нужда от това финансиране, за да може некомплектът да бъде разрешен като един от проблемите, както казах, развитието на техните способности и техническите им възможности. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Реплики?

Благодаря, Уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, гласувах „против“, защото така наречената Комисия по досиетата се е изчерпила, исторически е изчерпила своята функция, няма нищо в тази комисия, но се дават едни 4 млн.

заменя с „47 402,4“; б) на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „43 704,6“ се заменя с „47 402,4“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Истината е, че този текст в момента е незаконен поне по две причини. Първата причина е, че тези държавни такси не би трябвало да постъпват в Съвета за електронни медии според Закона, приет още през 1998 г., те трябваше да постъпват в отдавна създадения Фонд „Радио и телевизия“ и оттам да се преразпределят към Съвета за електронни медии. Това е законовото положение. Втората причина е, че този фонд всяка година от много години насам, тоест от 1998 г. трябваше постепенно да бъде създаден и да влезе в сила, се отлага създаването му с по една година в „Преходни и заключителни разпоредби“ на бюджета. В този случай с § 1 от „Преходните разпоредби“ също отлагаме създаването на Фонд „Радио и телевизия“ с една година, само че ние това не сме го гласували. Тоест към момента тук даже не става дума за единия час или двата часа, докато стигнем от едната точка до другата, но едната причина е, че дори не сме гласували онази разпоредба, така че Фондът към сегашния момент би трябвало да заработи от 1 януари. Тези средства би трябвало да влязат във Фонда и оттам да се разпределят съответно към Съвета за електронни медии. А отделно от това, самият факт, че Съветът за електронни медии събира тези пари и ги ползва, го няма никъде в Закона. Това е нещо, което се случва по някаква финансова логика, която на мен ми е неизвестна, защото става дума за обществени пари, и нямам никаква представа как това се случва години наред?

Съответно ние в момента с Вас за пореден път правим нещо, което от гледна точка на финансова логика е глупост, а от гледна точка на логика на независимост на медиите е сериозен проблем, който се надявам от утре нататък да започнем да решаваме, защото в края на краищата Фонд „Радио и телевизия“ така, както е замислен през 1998 г., е нещо, от което всички ние имаме нужда. Виждам, че и в по-късните разпоредби на бюджета Вие ще се опитате да създавате работни групи, да възлагате на Министерството да го закрие. Искам да Ви съобщя, че тази битка за Фонд „Радио и телевизия“ ще бъде доста сериозна. Няма да стане със закриването поне според мен, така че това, което трябва да стане сега, е този този чл. 36 да отпадне. Това е формалното ми предложение, а вече как оттам нататък той може да стане законен, честно Ви казвам, не знам. Начинът, по който е написан, е безобразен. Не е за първи път, всяка година се прави така. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кутев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо ще гласуваме предложението на господин Кутев – чл. 36 да отпадне. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 45: „Чл. 45. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2020 г., както следва по приложена таблица. (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални таблица. (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва по приложена

Господин Кутев, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Искам да обърна внимание на чл. 48, който представлява субсидиите на Националното радио, Националната телевизия и Българската телеграфна агенция. Пак се връщам към темата, за която говорихме преди малко, и ще се наложи да говорим още няколко пъти днес. Тя е, че всичките тези субсидии, издръжката на

Честно казано, до момента европейската практика не е измислила нищо по-добро от начина на финансиране през Фонда, както е предвидено по досегашния закон със съответните такси, които би трябвало да се събират.

В същото време обаче това е единственият начин – Фонд „Радио и телевизия“, по който Националното радио и Националната телевизия няма да зависят пряко от министъра на финансите и респективно няма да се случва това, което се случи в Националното радио само преди няколко месеца. Опасността от пряко въздействие – политическо, бизнес или някакво друго, рязко намалява, ако финансирането на тези институции минава през Фонд „Радио и телевизия“. Друг е въпросът, че ако не ни харесва начинът, по който се финансира Фондът, той би могъл да се финансира и по друг начин. Тоест може да става с бюджетни средства, а не задължително с такса „електромер“, както е предвидено в Закона. Но така или иначе влизането на Фонд „Радио и телевизия“ е ключово. Докъде води това, че той не работи и че всъщност финансирането става по този начин? В графата, в която предвиждаме средства за Националната телевизия, сме предвидили 70 млн. лв., което представлява малко покачване от субсидията от миналата година. Само че според думите на изпълнителния директор на Националната телевизия Емил Кошлуков общите задължения на Националната телевизия в момента са 70 млн. Тоест ние им предвиждаме държавна субсидия за годината в размера на техните задължения. Между другото, доколкото на мен ми е известно, 30 млн. лв. от тях са към НУРТС-овете. Тоест към фирма на определени хора, за които, както се казва, трябва да си помислим: защо пък точно са монополисти? Но това е друг разговор, за който Вие би трябвало да знаете повече, защото Вие сте ги гласували.

а към момента тя със 70 те милиона, които гласуваме, ще дължи 100% от бюджета си. Това е пряко нарушение на законите на държавата, което след малко най-вероятно ще гласуваме. гласуваме. Обръщам Ви внимание, че традиционните нарушавания на Закона по отношение на Фонд „Радио и телевизия“ водят до нещо, което в крайна сметка вкарва всички нас в систематично нарушение на Закона, първо. Второ, води Националната телевизия и Националното радио в същата степен, да кажем, че през Националната телевизия е по-видно това в момента заради задълженията, до перманентна обвързаност с изпълнителната власт. През последните няколко дни минаха куп хора – шефът на „Репортери без граници“, бивши американски посланици, куп хора писаха за медийната среда в България. Това, което сега гласуваме, тоест държавна субсидия за Националната телевизия в размера на техните задължения, е пряко свързано и е точно в обратната посока на това, което тези хора Ви говореха през последните два месеца.

чл. 49, ал. 1 в таблицата, на ред 2. За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони числото

В ал. 1 ред 2. „За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони“ числото „25 000,0

Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, колеги. Имате думата, уважаеми господин Летифов.

Тук ние сме направили няколко предложения, които правим общо взето всяка година в държавния бюджет на Република България. За трета поредна година горе-долу нашите предложения са същите, каквито бяха и предходните.

субсидията за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински, слабо населени, отдалечени райони да бъде завишена с още 5 милиона, защото знаем, че това са транспортните схеми в малките, недофинансирани, обезлюдяващи се общини, които имат нужда от доста по-сериозна подкрепа. В интерес на коректността там е завишена тази субсидия, но има необходимост да е още повече, дори и от това, което сме предложили като увеличение.

Там компанията има нужда от сериозна подкрепа, за да продължи своята инвестиционна програма с по-големи инвестиции в поддръжката на цялата инфраструктура на железопътната компания. След това предлагаме очакваните приходи от концесията или първоначалната вноска от концесионната такса за летище София да се разпредели така, както сме го изписали: за погасяване на едни дългове, които тежат като воденичен камък и на БДЖ, и на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Тук ще оборя колегите, които твърдят, че приходите от концесията задължително влизат в така наречения Сребърен фонд и ще цитирам разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система: „Не се прилага за приходите от първоначалните концесионни плащания“, така че спокойно може да ги подкрепим. Накрая да кажа, че в дебата за намаляване на вредните емисии за поредна година казваме, че железопътният транспорт в България не е приоритет. Сега е времето да кажем – да, той е приоритет, първо, защото е най-екологично чистият, сигурният, а за някои български граждани това си остава единственият транспорт. Разчитам на Вашата подкрепа. Благодаря Ви.

Имате думата, уважаема госпожо Янкова.

крайна сметка ние вземаме решенията. Подкрепям предложението на народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев за увеличаване на средствата в ал. 1 на ред II за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планинските и други райони. Предполагам, че всички ние като членове на парламента, които посещаваме избирателните си райони, знаем, че има общини, където няма вътрешно селищен транспорт или поне по една линия. Кметовете са дали съгласие в нарушение на друг закон – за образованието, част от хората да се качват в училищните автобуси, за да могат да за да могат да отидат на аптека, на лекар или нещо друго, което е грубо нарушение. Паралелно с това вече започнаха да стават нерентабилни особено в планинските райони и междуобщинските линии. Тук е необходимо да се търси и политическо, и управленско решение. Поради тази причина ние предлагаме по-голямо увеличение, защото нашият възглед е и за формиране на още една политика, която дебатирахме преди две седмици с министър Горанов за формиране на фонд, в който общините да могат да си направят общински предприятия, за да може да има, ако трябва, междуселищен транспорт и след това да решават във вътрешните отношения дали два дни ще има между едно или друго селище и как ще се използват тези автобуси. Да, кметовете играят на търговете, но когато няма интерес, те са безсилни да вземат решение какво друго може да се случи. Нашето предложение е изключително сериозно. То касае част от проблемите, които трябва да решим, и да търсим политическо и парламентарно решение по тези въпроси. Знам, че днес няма да ги подкрепите, но правим анонса, че са необходими решения по тези въпроси. Благодаря Ви, госпожо Янкова. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев. Гласували

Отново гласуваме предложението на народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев.

Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

чл. 50 има предложение на народния представител Кристина Сидорова: „В чл. 50 в таблицата, в раздел област Габрово, на ред Трявна числото „5 219,6“ в колона 3 се заменя с „5 719,6“, а числото „949,6“ в колона 6 се заменя с „1 449,6“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Надя Спасова Клисурска-Жекова: „В чл. 50 в таблицата, в раздел област Пазарджик се правят следните изменения: 1. на ред Пазарджик числото „1690,6“ в колона 6 се заменя с числото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 на ред Белоградчик числото „480,2“ в колона 6 се заменя с числото „528,22“. 2. на ред Бойница числото „248,4“ в колона 6 се заменя с числото 273,24“. 3. на ред Брегово числото „375,2“ в колона 6 се заменя с числото „412,72“.

се заменя с числото „744,15“. 7. на ред Кула числото „387,7“ в колона 6 се заменя с числото „426,47“. 8. на ред Макреш числото „246,0“ в колона 6 се заменя с числото „270,6“. 9. на ред Ново село числото „199,9“ в колона 6 се заменя с числото „219,89“. 10. на ред Ружинци числото „365,1“ в колона 6 се заменя с числото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 „В чл. 50 в таблицата, в раздел област Русе се правят следните изменения: 1. на ред Ветово числото „7 024,6“ в колона 2 се заменя с „9 624, 6“, а числото „414,4“ в колона 6 се заменя с

300,7“ в колона 2 се заменя с „4398,9“, а числото „380,7“ в колона 6 се заменя с „1 478,9“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Богданов и Юлиан Ангелов: „2. В чл. числото „3 653 185,2“ се заменя с „3 657 986,6“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Стефан Бурджев: „В чл. 50 в таблицата, в раздел област Плевен се правят следните изменения: 1. на ред Плевен числото „68 419,0“ в колона 2 се заменя със „76 419,0“, а числото „1 724,8“ в колона 6 се заменя с „9 724,8“.“ Комисията не подкрепя предложението.

1. На ред Баните числото „634,9“ в колона 6 се заменя с числото „5 134,9“. - за общински пътища и улици в населените места Давидково, Гълъбово, Баните, Дрянка, Оряховец, Малка Арда, Вишнево, Босилково и други – 2 млн. лв. - за подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа в село Давидково – 2,5 млн. лв. 2. На ред Борино числото „279,6“ в колона 6 се заменя с числото „3 279,6“. за общински пътища и улици – 1 млн. лв. - за проучване, реставриране и съхранение на национално защитени културно-исторически и археологически обекти, връх Виденица (Гьоз тепе) и Изтъкъм тепе – 2 млн. лв. 3. На ред Девин числото „603,80“ в колона 6 се заменя с числото „2 603,80“. - 1 млн. лв. за междуселищен път Триград – Кестен; - 500 хил. лв. за междуселищен път Михалково – Чуреково; 500 хил. лв. за капиталови разходи за МБАЛ „Девин“ ЕАД. 4. На ред Доспат числото „356,7“ в колона 6 се заменя с числото „2 356,7“ – за ремонт и реконструкция на общински път Доспат – село Късак. 5. На ред Златоград числото „438,3“ в колона 6 се заменя с числото „18 538,6“. - за изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград – втори етап – 18 млн. лв. - за водоснабдяване на село Цацаровци и село Долен, квартал „Станкова махала“ – 100 хил. лв. 6. На ред Мадан числото „1113,9“ в колона 6 се заменя със „7113,9“. - 3 млн. лв. за изграждане на общински пътища Върбина – Боровина и до село Купен, Гарабина, Касап; - 3 млн. лв. за доизграждането на ул. „Младост“, „Извор“ и други в Мадан и съседните села. 7. На ред Неделино числото „534,0“ в колона 6 се заменя с „5 534,0“. - 2,5 млн. лв. за доизграждане на междуобщинския път

5 млн. лв. за довеждащи канализации от Елховското и Чепинското корито до пречиствателната станция на община Рудозем; - 2,5 млн. лв. спортна зала в село Чепинци. 9. На ред Смолян числото „2 120,7“ в колона 6 се заменя с числото „13 620,7“. - 5 млн. лв. за улици и общински пътища в населените места в община Смолян; - 4 млн. лв. за доизграждането на улиците в град Смолян – „Проф. Асен Василев“ и други; - 2,5 млн. лв. ремонт, реконструкция и модернизиране на стария стадион в град Смолян. 10. На ред Чепеларе числото „497,0“ в колона 6 се заменя с числото „3 097,0“. - за улици и общински пътища в селата Хвойна, Павелско, Зорница, Малево и Орехово; за отчуждаване на терен за околовръстен път на град Чепеларе – 600 хил. лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, уважаеми господин Зарков.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 На първо място община Ветово. Общата сума, която задължително според нас трябва да бъде отпусната в допълнение на община Ветово, е 2 млн. 600 хил. лв. Средствата са крайно необходими за подобряване състоянието на уличната мрежа, тротоарите, в това число и амортизираната ВиК мрежа. В този смисъл важно е да се знае, че вече има възложен и обработен инвестиционен проект, който се намира в техническа фаза и който трябва да бъде финансово обезпечен. В тази сума влизат и 800 хил. лв., които трябва да послужат за основен ремонт на две читалища: читалище „Нов живот 1894“ в град Сеново и читалище „Просвета 1910“ в град Глоджево. Особено в последното е изключително необходим за да може то отново да стане средище на културата в тази община. Необходими са и допълнителни 276 хил. лв. за община Ценово и по-точно за поддръжката и оправянето на покрива на Историческия музей в село Нов град. Тези пари, ако не се отпуснат, този музей, който е направен с много усилия и експозицията, която е в него, просто ще бъде унищожена в близките месеци. община са необходими и 822 хил. лв. за изграждането на Обучителен център за преквалификация на кадри на територията на общината. Непрекъснато говорим за обезлюдяването на районите и се чудим как да задържим хората там, но ако не направим необходимото, за да съответстват хората, които работят там, на нуждите на работодателите, това просто няма как да се случи и остават само празни обещания. Тези 800 хил. лв. ще се изплатят многократно, когато хората останат да работят на територията на общината си и да създават брутен вътрешен продукт там. За град Русе е абсолютно необходимо да бъдат отпуснати допълнителни 4,5 млн. лв. Като народни представители от областта и от града на всяка наша приемна има поне няколко човека, които се оплакват от състоянието на пътната мрежа в града и особено на малките междублокови улици, чийто ремонт се отлага с десетилетия. По европроектите големите булеварди, както и в другите градове, се опитват да се правят, но междублоковите улици остават забравени, а там хората прекарват по-голямата част от времето си. Предвидената сума от 1 млн. 649 хил. лв. е пренебрежително малка. Предлагаме тя да бъде увеличена с 4 млн. лв. Не е възможно ситуацията да продължава такава, каквато е. 500 хил. лв. са необходими за изграждане на уличен канал в квартал „Веждата“, където в момента – в края на 2019 г., хора са принудени да извеждат отпадните си води на уличното платно в един от най-красивите градове, ако не и най-красивият град в България – петият град в България. Ситуацията е недопустима – тези 500 хил. лв. не трябва да бъдат спестявани. Направили сме предложения не с лека ръка. Разбираме, че има ограничения, разбираме, че всички общини имат необходимост, но това са разходи, които не бива да бъдат спестявани. Те се отразяват директно на живота на хората и водят до това, че областни градове като Русе биват обезлюдявани и напускани от жителите си – първо, към столицата, а после, за съжаление, и към чужбина.

Моите предложения са продължение на всичко това, което говорихме и по чл. 1, и по политиките за общините, относно липсата на средства за общински пътища, за улиците в населените места, за канализациите в малките селища. Правя предложение за община Баните: да се увеличат средствата с 2 млн. лв. за общински пътища и улици в населените места Давидково, Гълъбово, Баните, Дрянка, Оряховец, Малка Арда, Вишнево, Босилково. Да се подмени вътрешната водопроводна и канализационна мрежа в село Давидково с 2,5 млн. лв. Тук просто няма откъде, или няма къде да се кандидатства, а това е голямо селище, което има потенциал да разкрива и туристическа дейност. За община Борино са необходими 1 млн. лв., за да бъдат подменени общинските пътища и улици и паралелно с това, за да може общината като малка селска да си развие туристическия потенциал и да направи социално-икономическо развитие като туризъм за проучване, реставриране и съхранение на национално защитените културно-исторически и археологически обекти връх Виденица (Гьоз тепе) и Изтъкъм тепе – 2 млн. За община Девин – третата по големина след община Смолян, е крайно необходимо да бъде изграден и завършен междуселищният път Триград – Кестен. Поради лошия път хората от Триград имат джипи, което е от Кестен в Триград, и тя не иска да ходи до Кестен, защото пътят е развален и самите хора трябва да отидат при нея, за да може да им окаже медицинско обслужване, както да бъде доизграден междуселищният път Михалково – Чуреково и за модернизирането за новите отделения на Многопрофилна болница – Девин 500 хил. лв. За община Доспат – най-голямото селище, което е най-живо и за радост с положителен прираст, раждат се и много деца, да се ремонтира и реконструира общинският път Доспат – Късак. За Златоград предлагам нещо, което го дебатираме много пъти, колеги. Всъщност и кметът, който многократно е поставял този въпрос за изграждане на геотермалната отоплителна система на Златоград – втори етап, което ще реши възможностите Златоград да добие и Център за балнеология, и съответно да се използва потенциалът на на термалната вода, която излезе от река Ерма и тя не може да стигне, няма финансов ресурс да стигне до Златоград. Както отново водоснабдяване за малки населени места водоснабдяване на село Цацаровци и село Долен, квартал „Станковица“ – 100 хил. лв. За град Мадан да се доизгради пътят Върбина – Боровина и до селата Купен, Гарабина и Касап, както и в града има необходимост да се доизградят улиците „Младост“, „Извор“ и други до населени места. За община Неделино да се доизгради междуобщинският път Крайна – Долен, което отваря община Неделино като възможности и като туристически потенциал за връзка с международния път, който е към Комотини. Заедно с това, изключително голяма необходимост има за изграждане на общински пътища и улици в Неделино. За Рудозем – и миналата година, и сега ще повторя – общински пътища Рудозем, Елховец, Витина, Поляна. – изградена е по европроект пречиствателна станция в Рудозем и заедно с това няма програма и няма финансов ресурс, довеждащите канализации от Елховското корито и от Чепинското корито, да могат да се включат в тази пречиствателна станция. Ние правим мъртвородени инфраструктури, а заедно с това нямаме допълнителен ресурс, или пък, ако направим канализация, казваме къде да е пречиствателната. Според мен това са едни комплексни политики, които ние артикулирахме в чл. 1. Заедно с това за община Рудозем, спортната зала в Чепинци е едно училище, което е първенец и е изключително голямо и с възможностите за спортна зала. За Смолян предлагам, тъй като градът е голям, улици и общински пътища за това, за което говоря – за селската периферия. Заедно с това изключително е важно да се дофинансира модернизирането на стария стадион

много пъти коментирахме, много се обещаваше, дано с новия избор на кмета, да се намерят средства да се отчужди теренът за околовръстния път на град Чепеларе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

по-конкретно за средства за стартиране на тръжната процедура за избора на изпълнител и изграждането на пречиствателна станция за питейни води в община Трявна. От години там съществува воден проблем и през летните месеци, когато има засушаване, жителите на цялата община Трявна остават на воден режим. Това се случи и през тази година. Има направен направен технически проект, очаква се финансиране. Само припомням, че преди повече от година на мой въпрос, тогава министър Николай Нанков каза, че всичко е готово, за да се направи пречиствателна станция за питейни води и, за да се изгради язовир Нейковци, трябва да се намери само източник на финансиране. Тъй като тези два проекта бяха части от едно Споразумение със Световната банка за изграждане на водни съоръжения в нашата страна. Поради ред причини язовирът в Трявна, заедно с пречиствателната станция отпаднаха и останаха, така да се каже проекти на трупчета. Надявам се народните представители да подкрепят това мое предложение, за да не стане община Трявна част от онези общини, които в момента виждаме, че стоят на воден режим със седмици както е цялата област и в Плевен, и в Ловеч, и най-вече в Перник, и наистина да осигурим на жителите на тази прекрасна българска община, достъп до едно човешко право, а именно достъпът до вода. Благодаря Ви, уважаема госпожо Сидорова. Не виждам реплики. Госпожо Клисурска, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С голямо съжаление мога да кажа, че

За голямо мое съжаление българските общини са поставени в едно незавидно положение. Всяка година говорим за децентрализация, която остава само на хартия, всяка година говорим за необходимостта да бъдат осигурени повече средства за общините, но това не се случва. Това, което виждаме в сегашния бюджет, е свързано с увеличените средства от увеличението на минималната работна заплата, едни символични средства за капиталови инвестиции и символични средства за снегопочистване. Нашата парламентарна група е направила предложение в Преходни и заключителни разпоредби така наречената фискална децентрализация да се случи, а именно една пета от данъка общ доход да остава в общините и една десета от данък ДДС от търговията на дребно да остава в общините. Надявам се това наше предложение днес наистина да бъде разумно обсъдено и прието от Ваша страна, но сега ще спомена и още няколко факта. Над 120 законопроекта вменяват задължение на българските общини. Половината от тях обаче не обезпечават финансово тези дейности, които те извършват, затова тези средства, които са заложени в бюджета, са крайно недостатъчни. Конкретните ми предложения са свързани със средствата, които ще бъдат отпуснати на община Пазарджик и община Стрелча. предложение е свързано с увеличение на средствата за капиталови разходи с един милион лева за изграждане на Западния околовръстен път. Който от Вас е минавал през Пазарджик знае, че целият трафик на този път път минава през централната градска част, което замърсява, което запрашава, което довежда до много шум и до много разрушения на къщите, през които минава този околовръстен път. Няколко подробности ще кажа за него: това е трафик, който тръгва от Етрополе, Пирдоп, Панагюрище, Пазарджик, Пещера, Батак и свързва Северна с Южна България. България. Този път минава и през така наречения мост на река Марица, за който с финансовия министър от няколко години си говорим на тази тема по време на парламентарен контрол, не се взима отношение, но е изключително компрометиран. Тези средства за изграждане на Западния околовръстен път са изключително важни и наложителни да се случат през тази година, за това е и моето предложение. Другото ми предложение е свързано с увеличение на средствата за капиталови разходи на община Стрелча. Това е един прекрасен български курорт, който най-вероятно е забравен от господа управляващите. Пътят, който свързва Пазарджик – областния център със е изключително компрометиран. Преди две години министър Нанков пак в отговор на парламентарен въпрос отговори, че действително е наложително този път да бъде ремонтиран, но, за съжаление, две години по-късно мога да кажа, че там не са вложени никакви средства за неговия ремонт. Всеки ден училищният автобус минава по този път и всеки, който е минал през него, повече не повтаря. Твърдението на министъра на регионалното развитие и благоустройството, че трафикът там не е голям и че това не налага такива инвестиции, буди недоумение в мен и в жителите на община Стрелча, защото крайна сметка в община Стрелча живеят над пет хиляди души и те са оставени буквално без абсолютно никаква пътна връзка с областния град. Налага им се да заобикалят през Панагюрище, за да могат да се придвижат до областния град. е и моето предложение: средствата за поетапното изграждане на този път в крайна сметка да бъдат предвидени в средствата за капиталова субсидия за община Стрелча и да бъдат увеличени с 200 хил. лв. Поне участъкът между село Смилец и село Дюлево да бъде ремонтиран на този етап, защото това е най-невралгичният участък, това е участък, който действително не може да се ползва. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисурска. Не виждам реплики. Продължаваме с изказване на господин Кирилов.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

Това са правилата за получаване на общините за изравнителна субсидия. Миналата година за пръв път бяха представени такива правила и беше решено, че общините, които имат достатъчно средства, не трябва да получават допълнителна изравнителна субсидия. Това е така, защото наистина в Република България има общини, които имат достатъчно средства да извършват всички свои политики, имат достатъчно средства и не е нужно да получават изравнителна субсидия, а тя е все пак инструмент за изравняване на неравенствата между икономически активните общини и тези, които нямат такава икономическа активност. Миналата година беше установен един пропуск в тези правила и той беше следният: във формулата за изчисляване, или по-точно критерият, да не бъдат включени само постоянните данъчни приходи, а да бъдат включени и неданъчните такива.

Идва следващият проблем, в който има общини, които получават достатъчно неданъчни постоянни приходи, такива от концесии, и в същото време получават допълнителни изравнителни субсидии. Давам пример с две общини съседни в моя избирателен район – едната е Златица, другата е Челопеч. Златица има достатъчно данъчни приходи – повече от 120% на глава на населението, и тя не получава изравнителна субсидия, въпреки че собствените ѝ приходи са в размер на милион – милион и половина лева годишно. Община Челопеч е малка община – три пъти по-малка от Златица, тя е само 1600 – 1700 жители, и получава на година концесионни такси в размер на 5 милиона – 5 милиона и половина. В същото време тя получава изравнителна субсидия в размер на 80 хил. лв. Говорил съм и с кмета на община Челопеч. Той винаги е казвал, че това не е необходимо, защото той има достатъчно средства да извършва всички свои политики, трябва и ги получава по закон. Разбира се, няма да ги върне в бюджета, а ще ги използва за облагородяване на своята среда за живот и на общината, която представлява.

смятам, че трябва да бъде по-справедливо разпределянето на средствата и смятам, че ако не тази година, поне следващата трябва да бъде променено това правило. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Плевен е седмият по големина областен град в България – важен географски, демографски и икономически център в Северна България. Един от болезнените проблеми в последните десетилетия е недобрата и липсваща модерна и спортна инфраструктура. На път сме да се прочуем с две започнати и недостроени спортни зали. тази връзка е предложението, което съм направил по чл. 50 от Закона за държавния бюджет, касаещ взаимоотношенията между държавата и общините. Конкретното ми предложение е в частта за община Плевен, колона „Капиталови разходи“ да се допълни с осем милиона лева. Мотивите за моето предложение са следните: горепосоченото предложение е вследствие на дългогодишната и последователна политика на БСП в региона по темата. През 2013 – 2014 г. правителството отпусна близо 2 млн. лв. за събаряне на старата колописта, изкопни дейности и завършване на обекта до етап нулев цикъл, като първа стъпка от изграждане на мултифункционална спортна зала с капацитет 3200 места. От тогава до днес проектът се появява като тема в различни публични, граждански и политически дискусии, проведени според материали в някои медии със срещи между местната и централната власт, след което са произтекли мъгляви ангажименти и прехвърляне на отговорността между институциите. Единствените конкретни и ясни документи, които дават яснота за развитието на този проект от публични информации показват, че на изпълнителя за построяване на обекта до ниво нулев цикъл, така наречената фаза 1, са изплатени 1 млн. 973 хил. лв. за проектиране и извършване на строително-монтажни работи. За довършване на залата са направени количествени сметки, стойностните сметки предстоят да бъдат възложени по данни на специалисти и експерти. Сумата от 8 милиона би била предостатъчна. В изминалите местни избори темата за спортната зала беше една от водещите. Всички сериозни големи политически партии и техните кандидати декларираха готовност за работа в тази посока и осъзнаване на огромната необходимост от такова съоръжение. С население от над 90 хил. души са спортните школи и техните треньори с дългогодишен опит и традиции, дали множество успешни спортисти на България – повод за гордост и пример за поколения български граждани. Нашият град заслужава това съоръжение и в по-дългосрочен и сериозен ангажимент за развитие на спорта и ремонт на съществуващите и изграждане на нови спортни съоръжения от страна на държавата. На фона на многомилиардния бюджет, раздаван без ясен план за потушаване на социални и политически напрежения в държавата, тези пари биха били една сериозна и дългосрочна инвестиции с голяма добавена стойност както за региона, така и за държавата. Призовавам, на първо място, моите колеги от региона да покажат със своето гласуване на дело, че подкрепят това разумно и важно за Плевен предложение, както и останалите колеги в залата, които виждам не са съвсем достатъчно, но се надявам по време на гласуването да се върнат в залата. Нека един ден България се радва на следваща Тереза Маринова, Детелин Далаклиев, Тихомир Иванов и други, а ние с Вас, колеги, да се гордеем със своето държавническо и отговорно поведение и приноса си в това дело. Още веднъж апелирам за Вашата подкрепа! Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Бурджев. Господин Топчиев, имате думата за изказване.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 породено от това, че общините в област Видин са хронично недофинансирани. Както всички знаем, там е най-бедната област в България и в Европа. Демографската катастрофа е в в пълния си размер и общините не могат да покрият разходите със собствени приходи. Затова ние сме направили предложение да се увеличи с 10% целевата субсидия за капиталови разходи. Това ще даде възможност на кметовете на всички общини да облагородят населените места, в които живеят хората, да се почувстват по-добре, да има възможност да останат в населените места, защото, както всички знаем, пари има, но партия ГЕРБ ги разпределя спрямо „свои“ и „наши“, а не чрез бюджета, както е законно и редно. Затова ние направихме това предложение за абсолютно всички общини в община Видин. Сумата не е голяма – под половин милион е за цялата област, така че се надявам всички Вие да подкрепите нашето предложение, за да могат кметовете да имат възможност да направят нещо и това да остане в общините. Благодаря и се надявам да подкрепите нашето предложение. Благодаря Ви, господин Топчиев. Господин Ангелов, имате думата.

(ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! Аз ще говоря по всички тези предложения за общините, които са направени от различни народни представители, без значение кой от коя политическа партия е, защото тези предложения касаят подобряване на живота на хората, подобряване на инфраструктурата в малките населени места, селата, по-малките общини в България, в които наистина през последните 30 години държавата някак си отсъства от тях. Да, правят се разни неща. Участва се, кандидатства се по проекти – случват се някакви неща, но не са достатъчни, за да задължим хората в българските села, в малките градчета, в малките общини. Лошото е, че това, което през годините правят всички правителства и всички народни представители, е да предлагат конкретни неща за конкретна община или населено място, което да се случи през държавния бюджет или през постановление на Министерския съвет и нещата да се решават на парче, при положение че огромна част от българските населени места, тези които визирам, са засегнати от общи проблеми. Много други държави са решили тези проблеми и са направили специални програми, които финансират техните правителства, с цел подобряване на живота на хората в малките населени места и малките общини. Ето, дори Албания направи програма и тя се казва „Сто села“, за да може албанската държава да финансира тези населени места, да запази живота в тях, хората да имат нормални условия на живот,

и финансиране на малките населени места директно, защото тук се говореше за децентрализация. Да, аз съм съгласен, хубаво е общините да могат да решават проблеми, но лошото е, че общините се управляват от различни политически сили. Не, казвам, че е лошо от гледна точка на това, че в дадено населено място кметът на селото примерно е от една партия, а общинският кмет е от друга партия и той не желае да направи нищо в това село, защото примерно те не са гласували за него на общинските избори. Това го има, за съжаление, в българските реалности и е факт. Затова е хубаво да помислим и призоваваме Регионалното министерство да разработи програма или фонд, да се включат голям брой населени места в България и да бъдат финансирани за водоснабдяване. Тоест там, където няма, да се изгради нов водопровод,

снабдяването с електроенергия, по същия начин държавата да финансира. То е срамота в София област примерно, извън Столична община има толкова много села и махали покрай тези села, в които все още няма ток до тях в XXI век, да не говорим за водопровод или канализация. Затова трябва да се разработи нещо, за което да се отделят голям брой средства от бюджета всяка година и да съживим тези населени места, в които все още има живот, в които все още има живот, има детски градини, училища, улици, но не са асфалтирани, има и тротоари, но по документи, а ги няма, има детски площадки и градинки, но реално няма. Този проблем трябва да се реши комплексно и това трябва да е политика на държавата. Пак ще се обърна към Регионалното министерство и ще ги призова: нека да разработим такава програма и по този начин да насочим усилията си и да вдъхнем живот

е за събота и неделя някой да ходи на вилата или да отиде за два-три дни на разходка, което не е нормално. Ние превърнахме България в един огромен град София и още два-три по-големи. Всичко друго приключва.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Ангелов, Вие принципно сте прав. Само че докато отлагаме този проблем със стратегии, защото имаше такава стратегия още през 2009 г.,

Вие добре призовавате Регионалното министерство, но не е само там проблемът, а е очевидно, че вече десетилетия – защото говоря от 2009 г. насам, нищо не се случва по така наречените стратегии. Ето тук дори в бюджета ние предложихме нарочен, специален фонд

намиране на консенсус за осигуряване на допълнителни публични инвестиции за най-важните публични услуги, които българските общини предоставят на своите граждани.

целенасочената инвестиционна програма, която касае 175 български общини, е готова. Тя може да бъде приета от Министерския съвет, да бъде финансирана дори и с този бюджет. Защото, ако приемем, че едно от нашите предложения за Фонд „Северозапад“ касае една малка част от страната, макар и изключително важна, то с другото ни предложение за Фонд за инвестиции, с този инструмент може да се започне точно тази целенасочена инвестиционна програма, която Вие предлагате. Другата възможност – аз Ви призовавам да я подкрепите. Съвсем скоро ще дебатираме и нова данъчна политика, която да осигури допълнителни средства за общините с преотстъпване на част от данък общ доход като собствени приходи на общините, с което тази политика може да стартира – тази подкрепа на законодателния орган всъщност ще бъде знак към българските общини, ще дадем възможността на всички нови екипи на местната власт да стартират реализирането точно на тези проекти, които са най-важни за гражданите на една община – път, вода, светлина и достъп до всичко това, което в една съвременна държава в XXI век трябва да има всеки един български гражданин. Отново Ви поздравявам за това Ваше становище и Ви призовавам да подкрепите тези наши предложения. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Трета реплика? Не виждам. Господин Ангелов. ЮЛИАН Господин Председател, дами и господа! Благодаря Ви за репликите и най-вече за тона, защото мисля, че когато водим нормални разговори – без значение дали е от трибуната, или в кулоарите на парламента, мисля, че може винаги да се намери решение на всеки един въпрос. Пак ще повторя, всеки от народните представители има право от региона, от който е, да подкрепя, предлага и да иска нещо да се случи. Вие казвате, че Северозападът така, Северозападът… Има и други региони, които не живеят по-добре от Северозапада. Ние не трябва да делим хората на северозапад, североизток, югоизток и така нататък. Казвам, че включително и ние, като част от управляващата коалиция, ни е ясно, че не сме направили достатъчно за това животът в тези малки населени места да се подобрява,

Затова казах и за Регионалното министерство. Въпросът е Регионалното министерство да направи една сметка и да изчисли през следващите десет години – всяка година, колко пари могат да се отделят, за да може да има

но не предлагат програма „Източна Албания“ или „Северна Албания“, а предлагат програмата „Сто села“, която се казва принципно така. Тя може да включва повече населени места, градове и така нататък,

казвам не за да се правя на разбирач на проблемите на хората по малките населени места, а защото лично от две години и половина с моето семейство, с двете ми малки дъщери, през повечето време живея в едно такова село и виждам какви са проблемите. Затова Затова не искам да делим хората на такива оттам и на такива оттам, защото това са българи, които живеят в една държава и трябва заедно да им решим проблемите. А не е толкова сложно и трудно, защото има средства, които се отделят за определени неща, които могат да се намалят за в бъдеще, за да има средства именно за една такава програма или фонд, където целенасочено държавата – дори и общината да не иска, да може да го направи.

Какво имам предвид? Това, което той каза, е наистина много тревожно. Плевен сме един град, който има две недостроени спортни зали. Едната – започната преди 30 години на края на социализма, един много сериозен строеж и оттогава 27 години стърчи арматура, едни метални колони, които приличат на декор за филм на ужасите. Даже „Киноцентър Бояна“ може да я вземе, за да снима някакъв атрактивен филм. Другата спортна зала – по-реалната, по-възможната и по-малката, стои недостроена вече шест-седем години. Това, което каза Бурджев, е абсолютно правилно – 2 милиона са похарчени вече в проектиране и в основите около 8 милиона са достатъчни да се дострои тази спортна зала. Градът е 90 – 100 хиляди в момента. Баскетболният отбор на Спартак – Плевен, който е в А група, играе в една зала, която е на 50 години най-малко и е правена за работнически първенства. Тя не е правена за високо спортно майсторство. Тя е правена за масов спорт – залата на „Балканстрой“ в град Плевен, така че тези 8 милиона са толкова важни за развитието и на спорта, и на културните мероприятия в града, които може да бъдат направени в тази зала. С новите модерни технологии тя може да бъде достроена буквално за няколко месеца в рамките дори на една календарна година. Тя е за 3600 места. Тя е за 3600 места. Само припомням, че такива зали в момента имат Ботевград и Самоков, които са една пета от град Плевен. Например Ботевград е колкото квартал „Сторгозия“, или Самоков – имат такива спортни зали, Плевен няма. Не бива повече да бъдем дискриминирани по такъв начин. Надявам се и колегите да подкрепят това предложение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Поповски. Реплики? Не виждам. Господин Недялков, имате думата за изказване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Правя това изказване едва ли не да обясня защо не съм внесъл предложение по чл. 50 от Закона за държавния бюджет. Две години досега внасях предложения, независимо от коя община са, чия партия управлява в тази община или в даденото село. Внасял съм предложения и там, където управлява Българската социалистическа партия, и там, където управлява ГЕРБ, и там, където управлява ДПС. Това са основните политически сили в региона, който представлявам. Искам да Ви кажа, че досега нито едно от тези предложения, въпреки че са били много належащи, не се е случило. Съвсем основателно започвам да мисля, че разпределението на ресурса в България за това как живеят хората в отделените населени места се решава в много голяма степен извън тази парламентарна зала. Един пример, като взимам числата от този бюджет. Общата капиталова субсидия за общините в България е малко над 199 млн. лв., а с постановление на Министерския съвет в края на миналата година бяха разпределени близо милиард и Това предизвика различни реакции. След малко ще Ви зачета как реагира един общински кмет на това разпределение. Тук искам да приветствам господин Ангелов за протегнатата ръка, защото по този начин в дискусията, в начина на тръгването може да се промени много, защото се оказва в края на краищата, че пари има. Освен тези региони, за които споменаха тук моите преждеговоривши колеги, а и господин Ангелов, мога да добавя и селата около градовете областни центрове. В годините те също бяха забравени от оперативните програми. Те бяха определени като села в общини от градски тип и за тях нямаше никакво европейско финансиране, а и държавното финансиране там не беше голямо. Също така мога да предложа и други подходи, в които местните общности могат да кажат това, което е нужно на общините. Например приветствам и Смолянска област, и други области, които започнаха да прилагат подхода на вътрешнообщностно развитие, където общностите казват какво трябва да бъде. Да приветстваме и този подход, където между отделните региони могат да се изпълняват проекти. Проекти, които да служат за обединяването усилията в определени райони, независимо от границите на общините, дори и от границите на областите. Това е моето виждане, но то няма как да се впише в този бюджет. Не искам повече да провалям като народен представител проекти, които общините са изработили и които са им много нужни. Миналата година, когато правителството раздаде последните пари с постановление, един общински кмет написа във Фейсбук: „Срам, срам, срам! Срам ме е от Вас, дами и господа управляващи! Повод е вчерашното решение на Министерския съвет за разпределение на целеви субсидии. Уважаеми, знаете ли, че тези общини предимно са от смесените райони на страната и бяха многократно подпомагани в последните 20 години, включително и от Вас, в предишните мандати? че, видиш ли, премиерът и правителството не делят хората на наши и Ваши, се изтърка! Има история, има статистика. Засрамете се! В моята община не е направена нито една улица, откакто сте на власт. Засрамете се! На следващите избори ще Ви поканя да се срещнете с хората. Уверявам Ви, че няма да бъдете щастливи. Носете си каски. Хората няма как да се придвижват вече по улиците.“ (Шум и реплики

Господин Попов, имате думата, за изказване. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Българската община е на барикадата в битката по отношение на разрешаването на проблемите на българските граждани и на хората. За съжаление, обаче българската община губи тази битка. Губи тази битка заради модела, по който функционира самата община, по който Вие я карате да функционира, заради начина на финансирането, заради невъзможността българската община да прогнозира, да планира своите разходи, да планира своите дейности. Защото Вие отказвате да обезпечите българската община, от една страна, а, от друга, я товарите през законодателството с все повече и повече задължения, изискващи, разбира се, финансов ресурс, изискващи кадрови ресурс. А те нямат откъде да го осигурят. Когато ние предложихме и предлагаме по-голяма част от данъците да остават в съответните общини, за да могат те да обезпечат част от своите дейности, Вие, разбира се, отказвате да подкрепите това предложение. Предпочитате през постановление на Министерския съвет, а не тук, през бюджета, да се раздават на наши, на Ваши кметове бюджети, които бюджети, които на практика не стигат, те са целеви, но не постигат своята цел. Тяхната резултатност е твърде спорна, най-меко казано, защото те се дават за едно, но целта, която реално искате да постигнете с тях, е съвсем друга и Вие добре го знаете. По отношение на област Видин ние с колегата Цветан Топчиев всеки ден се сблъскваме с мизерията в областта, с нищетата, с липсата на работа на гражданите на всичките 11 общини на територията на област Видин. Ние сме предложили увеличаване на 10% на капиталовите разходи на всичките 11 общини – без оглед на това кой кмет какъв е, от коя политическа сила е, без оглед на мнозинството в общинския съвет на всички 11 общини, защото те са еднакво зле. По голямата част от общините в област Видин са задлъжнели. Това, уважаеми народни представители, цифром и словом означава около 480 хил. лв. за 11 общини на територията в област Видин. В област Видин основен работодател в общините това са самите общини. Няма инвестиции, няма кадри, няма разкриване на работни места. Там общината е всичко, както казах, тя е на барикадата, но Вие не ѝ осигурявате абсолютно никакъв ресурс.

уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам отношение по общата субсидия за делегирани от държавата дейности в чл. 50. Това, което ще кажа, всъщност се отнася и за следващия чл. 51 и засяга средствата, които държавата отделя за читалищна дейност и за регионалните библиотеки. Мисля, че няма нужда да се убеждаваме каква роля изиграват българските читалища в годините на възраждането, възникнали още по времето на турското робство, когато ние нямаме самостоятелна държава. Тези уникални културни институции са един от стожерите на духовната свяст, на събуждането на българите, на нашата еманципация и нашето обособяване като народ. Заедно с българското училище, което възниква по това време, заедно с българската екзархия това са трите основни стълба, на които се формира съвременната българска нация. След Освобождението именно българските читалища са тези фактори, които вкарват модерността, които вкарват съвременната епоха в българската държава. Знаем колко много са театрите, възникването на духови оркестри, възникването на останалите културни институции. Всички те са продукт на българското читалище. Това продължава и до днес. Смятам, че България има привилегията, за разлика от дори много по-големи и богати държави и народи от нас от Западна Европа, да има такава уникална културна институция във всяко едно населено място или почти във всяко такова. В Западна Европа, знаете, в малките населени места, в селата няма културни средища или ако има такива, те са продукт на някаква частна лична инициатива. В България нашият народ е създал тези центрове на културата, които създават от своя страна за хората, които живеят там, културен продукт, създават възможност да имат досег до културата, до литературата, до новите постижения. Какво правим ние днес по отношение на читалищата? Надявам се, че повече няма да допускаме такива грешки като тази през 2017 г., да речем, когато предвидените бюджетни средства бяха крайно недостатъчни и се наложи

да може средствата за заплати да стигнат. Слава богу, през последните две години нямаме такъв проблем. Дори в настоящия бюджет парите, които се отпускат, са разчетени точно и предвиждат осигуряването на

това е много, или малко? Аз не смятам, че една такава бройка служители е сериозен проблем за държавния бюджет. Затова ние правим едно предложение, което засяга и читалищата, и библиотеките

Единствената цел, с която правим това предложение, наред с осигуряване на средствата за заплати и осигуровки, болнични и така нататък, е да има и допълнителен ресурс, с който читалищата да могат да осъществяват своята културна програма. Знаете, че общините всяка година приемат културния календар на читалищата. Много от общините обаче не подпомагат финансово тази институция. Това си го позволяват само по-богатите, по-големите общини, които осигуряват допълнителни средства за читалищна дейност. Но смятам, че държавата не бива да абдикира от тази си функция. Държавата трябва да осигурява средства и за издръжка, и за културна програма на българските читалища. Именно по тази причина правим настоящото предложение. Що се отнася до регионалните библиотеки, те отговарят на административното деление на страната – 27 регионални библиотеки. Всички знаете колко широка дейност имат те – не само като където може да се докоснеш до най-новите литературни постижения на света или до класически такива, но те извършват и изследователска дейност, те извършват и много богата културна програма.